Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, преди заседанието ми се оплакаха народни представители, че

Наистина, поднасям извиненията си на колегите, на които не им работят пултовете. Днес с Администрацията ще тръгнем да решаваме проблема.

на гласуване направеното предложение

Доклад на Комисията по бюджет и финанси, с който ще Ви запознае народния представител Мария Илиева. ДОКЛАДЧИК

„На свое заседание, проведено на 14 септември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения Законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерския съвет: Иван Иванов – директор на Централното координационно звено, и Мария Банева – експерт в същата дирекция. Законопроектът беше представен от народния представител Ивелина Василева. Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове е приет от 43-то Народно събрание и е в сила от 25 декември 2015 г. С него се постигна максимално кодифициране и унифициране на правилата, уреждащи обществените отношения, свързани с различните дейности по координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, по които се управляват и разходват средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. От своя страна регулацията на тези обществени отношения на законово ниво позволи въвеждането за първи път по безспорен начин на публично-правния режим в отношенията между управляващите органи и бенефициентите на финансова подкрепа, съответстващ на установените принципи в регулацията на публичните средства. Установяването със Закона на ясни административноправни отношения и въвеждането на съкратени срокове при съдебния контрол, осъществяван от административните съдилища, също са положителни предпоставки, стимулиращи законосъобразното и ефективно усвояване на европейските средства. Въпреки това от натрупаната до момента практика в прилагането на закона се установява необходимост от изменения в конкретни разпоредби с цел прецизирането им и отстраняване в максимална степен на риска от разнопосочен подход в отделни процеси при управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. С настоящия Законопроект се цели обезпечаване на принципа на добро финансово управление по отношение и на националното съфинансиране, предвидено по програмите, което се осигурява чрез трансфер от централния бюджет. За тази цел се въвежда унифициран подход, при който правилата, по които се управляват средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, да бъдат приложими и към втория компонент от публичния принос – националното съфинансиране. Тъй като систематично националното съфинансиране е уредено в Закона за публичните финанси, то предложението, направено с § 1 в допълнение с дефиницията в § 12, цели преодоляване на уредбата в Закона за публичните финанси, който се отнася до националното съфинансиране и собствения принос на бенефициентите – бюджетни организации. По този начин се елиминира вероятността да бъде изкривен принципа при извършване на финансови корекции, а именно да се възстанови вредата от извършеното нарушение, без това да има санкционен характер за бенефициента, какъвто би бил налице, ако е извършена финансова корекция върху собствените средства, осигурени от бенефициента при изпълнението на Проекта. предлаганите изменения са прецизирани текстове, свързани с финансовото управление и контрол, като се гарантира постигането на по-добра финансова дисциплина и максимална защита на публичния принос чрез регламентиране на изплащането на безвъзмездната финансова помощ, съответно в случаите, при които е налице съмнение за нередност и в случаите, при които се извършва финансова корекция при вече установена нередност. С настоящите изменения в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове се постига рационализиране на административната практика. Дава се възможност на управляващите органи сами да определят срока, в който бенефициентите трябва да представят съответните доказателства при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. сегашната редакция на закона този срок е фиксиран на 10 дни. В тази връзка предложението охранява и интереса на бенефициента. Изхождайки от практиката на управляващите органи, често са налице обективни причини, поради които бенефициентът не е в състояние да осигури необходимите документи в 10-дневен срок, като това обстоятелство може да бъде причина за отказ на безвъзмездната финансова помощ на това формално основание. Направено е предложение за определяне на отделен размер на съдебна такса при оспорване на решението за прекратяване на производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на етап административно съответствие и допустимост. Поради нормативна празнота по отношение на съдебната такса при оспорване на решение за прекратяване, практиката на съда показва, че се прилага по аналогия таксата, определена за оспорване на индивидуалните административни актове. Размерът на тази такса обаче е необосновано висок при оспорване на този тип решения. В заключение, предложените изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове ще допринесат за оптимизиране на системата за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включително и съответстващото национално съфинансиране, както и за повишаване на нейната ефективност и ефикасност като цяло. След обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: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

Следва становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, госпожо Председател. „На свое редовно заседание, проведено на 20 септември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структури и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен от Ивелина Веселинова Василева, Менда Кирилова Стоянова и Диана Иванова Йорданова. Законопроектът беше представен от госпожа Диана Йорданова – народен представител, вносител на Законопроекта. Експертно становище по Законопроекта изложиха господин Иван Иванов – директор на Дирекция "Централно координационно звено" в Администрацията на Министерски съвет, и госпожа Мария Банева – началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в същата дирекция. С настоящия Проект на закон се предлагат промени в Закона за управление на средствата от европейските структури и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Съгласно предоставените от вносителите мотиви се налагат изменения в конкретни разпоредби с цел тяхното прецизиране и отстраняването в максимална степен на риска от различен подход в отделни процеси при управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове С промените на Закона се цели обезпечаването на принципа на финансовото управление по отношение и на националното съфинансиране, предвидено по програмите, осигурено чрез трансфер от централния бюджет. Чрез промените в чл. 1, ал. 2 се предвижда да се въведе унифициран подход, при който правилата, по които се управляват средствата от ЕСИФ да могат да бъдат прилагани и към националното съфинансиране. Вносителите посочват, че систематично то е уредено в Закона за публичните финанси и чрез промените в чл. 1, дефинирани в Допълнителните и заключителните разпоредби на Законопроекта, се цели преодоляване на уредбата в ЗПФ, която третира за национално съфинансиране и собствения принос на бенефициентите. Това би следвало да доведе до отстраняването на вероятността да бъде изопачен принципът при извършването на финансови корекции, т.е. да се възстанови вредата от извършеното нарушение без това да има санкционен характер за бенефициента. Промените в чл. 64 и чл. 75 целят да се постигне по-добра финансова дисциплина и защита на публичния принос. В случаите, където има съмнения за нередност, и в тези, при които се извършва финансова корекция при вече установена такава, се предвижда регламентиране на изплащането на безвъзмездната финансова помощ Законопроектът също така предвижда рационализирането на административната практика. Чрез изменение в чл. 36 се дава възможност на управляващите органи сами да определят срока, в който бенефициентите следва да представят съответни доказателства при получаването на безвъзмездната финансова помощ. В настоящата редакция на закона този срок е фиксиран на 10 дни. В тази връзка следва да се има предвид, че често са налице обективни причини, поради които бенефициентите не са в състояние да осигурят необходимите документи в 10-дневен срок, а това може да се превърне в причина за отказ на безвъзмездна финансова помощ. Не на последно място следва да се отбележи, че е направено и предложение за определяне на отделен размер на съдебната такса при оспорване на решението за за прекратяване на производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на етап административно съответствие и допустимост. Вносителите посочват, че промяната е необходима поради нормативна празнота по отношение на съдебната такса при оспорване на решенията за прекратяване. досегашната практика на съда се прилага по аналогия таксата, определена за оспорване на индивидуалните административни актове, а нейният размер е необосновано висок при оспорване на такъв тип решения. В проведената след представянето на Законопроекта дискусия участие взеха народните представители Иван Иванов, Кристиан Вигенин, Петър Петров и Ивелина Василева. Бяха зададени редица въпроси по отношение на предвижданите изменения. Председателят на Комисията по европейските въпроси информира, че са постъпили и текстовете по отворените въпроси да бъдат прецизирани. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси с 3 гласа „за” и 5 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структури и инвестиционни фондове, № 754-01-53, внесен от Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова на 8 септември 2017 г.“ Благодаря. Благодаря Ви, господин Вигенин. Няма доклад на Комисията по правни въпроси. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте,

Благодаря, госпожо Председател. – смятам, че е Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз. Обръщам се по-скоро към ръководителите на парламентарните групи. Тук, за съжаление, виждам само един от тях – господин Цветанов, другите ги няма, имат важна работа. Обръщам се се с желание да обърнат внимание на това как се сформира тази Комисия. Тя се сформира, за да взема консенсусни решения по въпроси, засягащи България, засягащи нашето бъдещо председателство. По обсъждането на този въпрос чух мнения, че едва ли не неправителствените организации са оказали влияние върху отрицателното становище, което дава Комисията. Смятам, че това отрицателно становище на Комисията означава, че ние искаме да продължават общините да бъдат наказвани, да бъдат да бъдат наказвани, да бъдат санкционирани така, че някои от тях да банкрутират. Това решение на Комисията също означава, че ние искаме да остане 10-дневният срок, в който трябва да се отговаря на въпроси от управляващите органи, които изискват в някои случаи един месец, за да се вземе становище от съответното електроразпределително дружество. Това означава, че ние искаме да се запази сегашният статут, който има примерно Програмата за развитие на селските райони, която не е обект на този Закон за европейските фондове. Това гласувахме вчера и дадохме нашето отрицателно мнение. Ние не искаме това състояние – ненормално, Моля, заместниците, или пък пълномощниците на ръководителите на парламентарните групи да информират своите ръководства за това, че не бива Комисията по европейски въпроси и европейските фондове, избрана на паритетен принцип, принцип, да дава тези отрицателни сигнали, защото практически ние се обявяваме срещу елементарни правила, които трябва да се спазват при усвояването на европейски фондове. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Петров. Има ли реплики към неговото изказване? Не виждам. Заявено е изказване от народния представител Иван Иванов. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес на Вашето внимание се предлага изменение на Закона за управление на средствата от европейските структури и инвестиционни фондове, и то само почти година, откакто той е приет. Той беше приет с апломб и с една голяма амбиция да въведе ред в управлението на средствата, които получаваме от Европейския съюз. Днес на това разглеждане и вчера в Комисията ни направи впечатление, че е внесен от народни представители, а не, както би трябвало да е нормално, да мине през Министерския съвет, където би трябвало да сте забелязали някакви слабости при неговото прилагане, някакви нередности. Бяхме изненадани именно от бързането, с което този Законопроект се внася, за да избегне всички съгласувателни процедури, през които е нормално един Законопроект да минава през Министерския съвет. Нормално беше и да бъдем „въздържали се“ в Комисията по тази тема, тъй като голяма част от текстовете, които ни се предлагат за изменение, имаха, меко казано, спорен характер. Немалко становища бяха постъпили от неправителствени организации, от бенефициенти, от Сдружението на общините, които не бяха изключително положително настроени към предложените промени. Най-накратко – беше ни обяснено, че промените промените се налагат във връзка със съдебна практика, която има вече на база на прилагането на Закона и която е в ущърб не на бенефициентите, а на тези, които прилагат Закона и които отпускат средствата – именно Министерството, управляващите органи и така нататък.

Има и сериозна опасност – разбира се, това е дискусионен въпрос, който между първо и второ четене би трябвало да бъде изчистен. Дали с този Закон не се налага едно по-тежко финансово бреме на общините, които най-често са потърпевши от така наречените „финансови корекции“, тъй като немалко бенефициенти още през предния програмен период бяха потърпевши именно от налагането на прекомерно високи финансови корекции, било то по тяхна вина, било поради неразбиране от страна на управляващите органи, нисък административен капацитет и неща, които са били дъвкани доста през годините, но, за съжаление, не е намерен правилният подход. Именно това бяха и причините да се въздържим в Комисията, немалка част от членовете на Комисията, не както каза господин Петров, защото имаме някаква собствена визия, да спъваме законопроектите. Напротив, най-вероятно има необходимост от промяна в този Закон, но начинът, по който ни беше представен не е в своята пълнота и не ни убеждава по абсолютно категоричен начин, че именно тези промени трябва да бъдат направени.

възможността на бенефициентите да предоставят документи и в никакъв случай не би имало дисциплиниращ ефект по отношение на подготовката, която те трябва да направят. Това становище беше изразено от Обществения съвет към Комисията, които дадоха своето виждане, че в един бъдещ съдебен процес един бенефициент, който си е позволил с месеци да протака, да бави внасянето на документи пред управляващия орган съответно в негова полза ще отсъди съдът, защото в сегашния текст е записано разумен срок. Какво значи разумен срок? Да, вярно, старият 10-дневен срок беше изключително кратък, но все пак трябва да намерим и някакъв вариант, в който действително тези хора да ги дисциплинираме по някакъв начин, да бъде 15-дневен ли, месечен ли, двумесечен ли, защото иначе ги пускаме в една спирала, която ще бъде безкрайна. В крайна сметка, надявам се, в дискусиите между първо и второ четене ние да бъдем убедени, разбира се, ако бъде приет днес този Законопроект, тъй като и вчера стана ясно на Комисията, че голяма част от политическите сили не са убедени в правотата на тези искания, които са заложени като текстове вътре, разбира се, ако мине, да се прецизират тези текстове и те да бъдат полезни както за управляващите органи, и съответно министерствата, които отпускат средствата, така и за тези бенефициенти, най-вече публичните, които се възползват от тези средства. При нас остава едно неприятно усещане, че Законът се прави именно, за да се пребори една съдебна практика, която вече се е наложила в административните съдилища и е в полза на бенефициенти, които жалят наложените финансови корекции. Тоест, ние да ги поставим в среда, която да бъде изключително неблагоприятна за тях. Именно по тази причина ние ще се въздържим от подкрепата на този Закон. Благодаря. Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли реплики към неговото изказване? Първа реплика – госпожа Василева. Заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, господин Иванов! Няколко коментара бяха направени от Вас, които смятам, че трябва да бъдат разяснени и прецизирани. Преди всичко текстовете, които са свързани с ясното регламентиране на елементите от грантовото финансиране, а именно европейските структурни и инвестиционни фондове и националното съфинансиране са нещо, което според нас по-скоро ще внесе яснота, ще ограничи разнопосочни практики и от гледна точка на съдебни практики, и от гледна точка на третиране от страна на управляващите органи. Тоест, това е нещо, което се прави в интерес на доброто финансово управление, в интерес и на бенефициентите, защото текстовете целят прецизиране и на тази част, която ясно казва, че само и единствено грантовото финансиране е предмет на налагане на финансова корекция, а не и собственото участие на бенефициента, защото тогава вече това би се третирало като глоба или санкция и в този смисъл би утежнило положението за бенефициентите. създаването на Закона, а конкретният срок за предоставяне на документи, удостоверяващи факти и данни, декларирани от кандидатите по време на кандидатстване, е срок, който е валиден за всички бенефициенти, срок, който се обявява от управляващите органи още в насоките за кандидатстване и в този смисъл Вашите притеснения не могат да бъдат валидни. Спазва се принципът на добрата дисциплина, спазва се принципът и на равнопоставено третиране на кандидатите в

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми колега Иванов, първо, искам да възразя срещу Вашето становище, че депутатите изместват по някакъв начин законодателната инициатива на Министерския съвет. Подчертавам, че не е редно самите народни представители да лансираме един такъв неглижиращ подход – инициативата на народното представителство. Второ, освен това въобще не виждам основание на съображенията, които Вие представихте. Второ, и конкретно за този Закон, искам да посоча, че са неверни констатациите Ви по скоростта на измененията и че, видите ли, това едва ли не било първото изменение. Аз се сещам за още две изменения на този Закон, господин Иванов, и Вие трябва да си ги спомняте, защото те са от миналото Народно събрание, те бяха свързани с установяването на административния съдопроизводствен контрол по отношение на споровете, свързани с финансови корекции. Ако си спомняте, там за пръв път новаторски въведохме правилата при обжалване на административните договори, имаше съобразяване на административната практика и

смисъла на неговото законодателство. Аз подкрепям инициативата на колегите и се извинявам пред цялата зала, че поради свръхнатоварване Правната комисия не успя

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Василева, уважаеми господин Кирилов! Опитвате се да ни убедите, че този Законопроект към днешна дата е необходим, но аз пак казвам, че нито с Вашите реплики, нито с текстовете успяхте да ни убедите, че правените промени не са в посока именно да бъдат ощетени бенефициентите посредством, както казах – няма нищо лошо, със законодателна промяна на съдебната практика. Мисля, че в случая ни остава лош привкус в тази посока. По отношение на сроковете, госпожо Василева. Такъв срок на практика с текста, който Вие предлагате, вече няма. Преди беше десетдневен, сега имаме текста „разумен срок“. „Разумен срок“ е изключително разтегливо понятие. Господин Кирилов, като юрист,

и в никакъв случай не се отнася дисциплиниращо по отношение на бенефициентите. Ако дадем някакъв разумен срок, записан категорично в Закона – да бъде той месечен, двумесечен, тримесечен, или нещо, което наистина да влиза в някакви времеви граници, показва, че когато нямаме категорично определен срок, съдът би приел всеки един срок, който е бил поискан от страната, която е засегната. Пак казвам, наистина не възприемаме подход за правилен – посредством закон, когато са видени които са в полза именно на бенефициентите, да правим така, че те да бъдат неблагоприятни за тях. Наистина има опасност оттук нататък да направим именно европейските средства непривлекателни за бенефициентите, по някакъв начин да започнем да ги отблъскваме. Вярвайте ми, като член на Комисията вече трети парламент – нагледал съм се на достатъчно фрапиращи случаи на бенефициенти, и то най-вече публични, които са буквално доведени на ръба на фалита поради една или друга причина. Цели райони от България вече нямат никакъв интерес да кандидатстват

по-скоро близко до фалита. Уважаеми дами и господа, като цяло Законът не е лош като идея, но да не превръщаме неговото изпълнение в нещо вредно и недопустимо. Благодаря. Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли други изказвания? Заповядайте, Заповядайте, господин Байчев. От БСП ще се въздържим от подкрепа на този Проект, тъй като имаме няколко забележки към него, като основната е разминаването между внесения Законопроект и желанието, което се заявява от вносителя. Какво имам предвид? Вносителят заявява, че тези промени се правят с цел тяхното прецизиране и отстраняването в максимална степен на риска от различен подход в отделните процеси на управлението. Съжалявам много, но към момента имаме един унифициран подход по отношение на срока, а именно той е конкретно заявен 10-дневен, докато сега се предлага срок, който е световно неизвестен, а именно „разумният срок“. Трудно можем да обясним какво означава разумен срок. Разумът е нещо субективно. За един е едно, за друг е друго. Но какво е по-важното? Позволява се на управляващия орган едностранно да определя срок, какъвто той счете за необходимо или както елегантно е направено едно измъкване – какъвто той счете за разумен. Какво обаче се крие зад това

както се казва, и те да се отстранят, и както казваше Радой Ралин: „Последните да станат първи“. Другото, което се прави с това предложение, смятам, че е неволно, а не е умишлено – създава се възможност за една корупционна среда, за едни договорки, които всички ние поне публично твърдим, че желаем и определено избягваме. Няма такова състезание, при което правилата да не са известни предварително, а преди началото на мача реферът да ги обявява и да се играе мачът. Това е първото ни съображение, поради което не можем да подкрепим. Второто е относно предложенията, направени в § 6, където на практика всяко физическо или юридическо лице може да подаде сигнал за нередност. На това основание управителният орган започва процедура, започва процедура, която като време е доста дълга и продължителна. На практика поради широкия кръг на лица, които могат да подават сигнали и липсата на срок за приключването им, предложението ще блокира за неопределено време плащанията по програмите. Оттук е ясно, че това ще рефлектира и негативно върху финансовото състояние на бенефициента. А не трябва да забравяме, че в огромната си част бенефициенти са общините.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колега! Чух нещо, което донякъде ме учуди. „Разумен срок“ като понятие и като съдържание било нещо световно неизвестно. Извинявайте, първо, има го в нашето законодателство, в немалко закони. Второ, погледнете, толкова, толкова богата практика има по отношение „разумен срок“ на Европейския съюз за защита правата на човека, където е казано, че той не се съизмерва в дни, месеци и години, а в зависимост от обстоятелствата се преценява дали един срок – примерно, едно разследване, може да бъде разумен или неразумен – в зависимост от вида, формата, тежестта. Същото е и в конкретния случай – в зависимост от това, което трябва да бъде представено. Не искам да се впускам в дебати, но моля Ви се, въздържайте се от такива определения, че разумният срок бил понятие „световно неизвестно“.

все още не съществува легална дефиниция за този срок. Практиката е нещо различно. И в този смисъл мога да Ви кажа, че има над 1 милиард вярващи в Христос, но още никой не го е видял. Благодаря Благодаря Ви, господин Байчев. Сериозен аргумент беше приведен в полза на изказването. Има ли други изказвания?

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Изказването ми ще бъде кратко, защото всъщност доста детайлни бяха разискванията в комисиите, в които беше разглеждан Законопроектът. Преди всичко, както стана ясно, характерът на измененията, които се предлагат, е правнотехнически и той цели прецизиране на текстове, прецизиране на на регламентирането на процедури, които касаят ефективното и ефикасно управление на публичните средства. В този смисъл, мисля, че всички ние сме наясно с това, че Законът Законът за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, който действа вече година и половина, се доказа като един безспорно полезен инструмент, който регламентира ясно отношенията между бенефициенти – управляващи органи, и ясно регламентира взаимоотношенията, свързани с управлението, мониторинга, контрола на средствата, които се предоставят като безвъзмездно финансиране фондове, както и всички заинтересовани страни, които участват в тази система, а именно бенефициенти – управляващи органи, сертифициращият орган, одитиращите и контролните органи. Затова смятам, че темите, които бяха обсъждани днес, разбира се, те биха могли да бъдат предмет на предложения от страна на колегите по време на периода между първо и второ четене. Но държа да подчертая още веднъж, че може би част от тези въпроси са свързани и с неразбиране на процеса и процедурата така, както тече, при предоставянето на безвъзмездното финансиране. Конкретно визираният срок, който е свързан само и единствено с процедурата, свързана с удостоверяване на декларирани данни от бенефициента в процеса на кандидатстване, е в полза на бенефициентите. Със сигурност не означава произвол на управляващите органи, защото това е срок, който се дава след като, първо, в насоките за кандидатстване се определи срокът, който е приложим за конкретната процедура, след което всички кандидати на равна нога са запознати с това, подготвят своите проекти. Тези проекти стават предмет на оценка. Оценяват се. Ако положителната оценка на проектното предложение трябва да доведе до подписване на договор и в рамките на тези дни по настоящия регламент на Закона, бенефициентът не може чисто физически да предостави необходимата документация, се оказва така, че той не може да подпише договор за безвъзмездно финансиране по чисто формална процедура. Затова е въведена тази разпоредба. Както казах, това не означава произвол на управляващите органи, защото самите насоки за кандидатстване са предмет на контрол, на обществени обсъждания. Те се публикуват още преди да стартират процедурите, но това са детайли. По-скоро искам отново да подчертая, че с предлаганите всъщност ние постигаме по-ясна, точна и допълваща нормативна регулация по отношение на отделни процеси в управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и предложенията са мотивирани от натрупаните практики както от страна на управляващите органи, така и на административните съдилища при упражнявания от тях съдебен контрол. Те целят, разбира се, доброто финансово управление и контрол, целят рационализиране на административната практика и оптимизиране на системата за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването на госпожа Ивелина Василева? Заповядайте, госпожо Бъчварова. СВЕТЛА

и от тук нататък не можем да разберем тънкостите в процедурите. Този срок в Комисията беше обсъждан. Зададох два пъти въпроса – това означава, че за някои ще има срок десет дни, за друг ще имаме срок двадесет дни. Преценката ще е индивидуална. Така излезе, защото аз не получих отговор на въпроса. Вторият въпрос, който искам да поставя: какво е това правно конкретизиране по отношение на делегирането на правомощия? Вие накрая можете да делегирате правомощия на най-ниското ниво експерти. Защо? че министърът е управляващ орган, но той има заповеди, които дават право на заместник-министри, тоест политическият кабинет да управлява съответните ресори – имате устройствени правилници, които са приети от Министерския съвет, от съответните министерства, и там са разписани правомощията. правомощията. По този начин делегирането може да стигне до най-ниските нива и това Вие го предлагате, и пак не можахте да обосновете защо го правите. Отделно Фонд „Земеделие“, което съответно е обект на специално внимание – изпълнителният директор да прави корекции, това и сега е така. Правно-технически не знам какви са мотивите Ви, но бъдете сигурни, че разбираме процедурите, по които се одобряват проектите, защото ние сме от 2007 г. в Европейския съюз и сме запознати с тях. Благодаря. Благодаря Ви, проф. Бъчварова. Има ли втора реплика? Няма. Желаете ли дуплика, заповядайте, госпожо Василева. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Бъчварова, аз ще се въздържа от емоции, наистина стриктно фактологически ще се опитам да отговоря на репликата Ви. Става въпрос, за пореден път казвам, за една процедура, която е финалната фаза преди подписване на договор с бенефициент и за която срокът се определя от управляващия орган още в насоките за кандидатстване, още преди да е започнал подборът на проектните предложения. И този срок, тази процедура, е валидна за всички потенциални бенефициенти, тоест няма риск от неравнопоставено третиране. Що се отнася до Държавен фонд „Земеделие“ този Закон третира европейските структурни и инвестиционни фондове, системите за управление и контрол, и всъщност подчинява всички взаимоотношения в тази система на административнопроцесуалния ред. И в този смисъл е необходимо да се определи административният орган, който има правомощията да издава административни актове, защото, естествено тези административни актове подлежат на съдебен контрол. В този смисъл, отново казвам, целите на предложенията са да се постигне пълна яснота относно определянето и на административния орган, и на процедурите, които са в пълно съответствие с общия финансов Регламент 13/03, както и АПК. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Василева. Има ли други изказвания, уважаеми колеги?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

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 120 народни представители: за 43, против 66, въздържали се 11. Предложението не е прието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искал да направя предложение не от името на група, а от мое име – процедура.

Казвам го, защото, първо, имаше такава заявка от страна на вносителите, че са готови този срок да бъде удължен. И, второ, смятам, че това бързане бързане – на 8 септември е внесен Законът, днес вече го приемаме на първо четене. Това не даде възможност дори Правната комисия да изрази становище по него. Смятам, че ако беше изразила такова становище, част от дискусията тук щеше да бъде изчерпана предварително по отношение на термини като „разумен срок“ и други някои неща, свързани с с упълномощаването. Затова нека да дадем време, първо, на колегите от Правната комисия, второ, на неправителствените организации, които се занимават с тази тема, да дадат своите становища, включително Сдружението на общините да ревизира предложенията си и да направи по-коректни такива в този период, за да може да бъдат внесени. Мисля, че нашата цел – на парламента, е в края на краищата да направим промени, които да бъдат положителни, а не да претупваме приемането на този Закон, тъй като все пак говорим за Закон, който засяга милиарди левове и засяга цялата страна, всеки един проект. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вигенин. Обратно предложение – госпожа Менда Стоянова. така че три седмици е изключително голям срок за подобен Проект между първо и второ четене. Смятам, че колкото по-бързо го приемем, толкова по-бързо по-бързо ще се възползват и общините, и бенефициентите от положителните страни на Законопроекта и затова предлагам обратно – да удължим срока на 10 дни. Пристъпваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Вигенин – за удължаване на срока

Пристъпваме към гласуване на второто предложение за удължаване на срока с 10 дни – предложение

удължаване на срока с 10 дни – предложение на народния представител Менда Стоянова.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! На 21 септември страните – членки на ООН, отбелязват Международния ден на мира. Нека припомня, че в основите на Европейския съюз са положени идеите за мир, за свещения дълг на всеки държавник да го пази на всяка цена. Още в Декларацията от 9 май 1950 г. Робърт Шуман посочва: „Световният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия пропорционални на опасностите, които го грозят.“ Днес повече от всякога се нуждаем от призива на ООН за разрешаване на всички конфликти на планетата по мирен начин. В настоящата ситуация на непрекъсната заплаха от тероризъм, на нестихващи конфликти и насилие в различни краища на планетата, вече е крайно необходимо да бъде извървян път към намиране на диалог, към стихване на острите противоречия и уважение на другомислещите, към правото на държавите да живеят съгласно традициите, вярванията и културната си идентичност. Затова, както пише в Устава на ООН: „Нека да проявяваме повече търпимост и да живеем заедно едни с други, като добри съседи.“ Да обединим силите за поддържане на международния мир и сигурност. Нека днес на Международния ден на мира поемем ангажименти, независимо от своите партийни пристрастия, че ще бъдем единни срещу онези вътрешни и външни сили, които призовават към омраза, към саморазправа чрез оръжие и насилие, които не зачитат правото на другия, на опонента, на мнение и свободата му на другомислие. Нека си обещаем, че няма да допуснем съвременните поколения на България да бъдат въвлечени във въоръжен конфликт и да се превръщат в пушечно месо, служейки на чужди интереси. Ще работим за България – мост на разбирателство и приятелство между народите. Ще работим за България – икономически просперираща и социална европейска държава. Държава, в която образованието и националната култура са жалони за мирно развитие и духовно величие на нацията – държава, в която поколенията имат сигурността да отглеждат децата си, а възрастните хора – спокойствие за старините си. си. От парламентарната група на „БСП за България“ сме сигурни, че мирът не е утопия, не е непостижима цел. Мирът е реалност, която зависи от всички нас. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания

Думата за доклад на Правната комисия има господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Преди да представя на Вашето внимание Доклада по Закона за администрацията, бих искал да посоча и да уточня, че заместник министър-председателят Томислав Дончев изчакваше повече от половин час в кулоарите на парламента, за да стигнем до обсъждане на този Законопроект. Но поради участието му в заседание на Министерския съвет от 10,00 ч. той не можа да изчака да пристъпим към това обсъждане. Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. На свое заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. На заседанието присъстваха господин Томислав Дончев – заместник-министър председател, и госпожа Мария Томова – директор-дирекция „Главен инспекторат“ на Министерския съвет. Законопроектът беше представен от господин Дончев, който посочи, че измененията са свързани с подобряване на законовата уредба на инспекторатите и въвеждане на принципа за усъвършенстване на качеството в дейността на администрацията. Предвижда се структурата и минималната численост на инспекторатите, редът и начинът за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, да се определят с наредба, приета от Министерския съвет. С измененията се създават условия за повишаване ефективността на инспекторатите и се постига по-голямата им независимост като звена за вътрешен административен контрол. Въвеждат се единни правила и процедури, регламентиращи дейността на инспекторатите по Закона за администрацията, като се изгражда и обща система за предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията. Въвежда се дефиниция на понятието „административен контрол”, като по този начин се разграничават функциите на инспекторатите по Закона за администрацията от тези на другите контролни органи. Законопроектът въвежда система за управление на качеството в централната и местната администрация, което ще подобри предоставяните публични услуги в съответствие с очакванията на гражданите и бизнеса.

постави въпрос относно степента на съгласуване между Законопроекта и Проект на закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, тъй като по отношение на контролната дейност на инспекторатите и с оглед дейността им по превенция и противодействие на корупцията, тези два нормативни акта имат някаква прилика. В отговор господин Дончев посочи, че няма потенциал за колизия между двата проекта, защото се отнася за различни типове контрол. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерския съвет на 29 Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Кирилов. Следва становище на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Заповядайте – председателят Борис Ячев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 702-01-15, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 14 септември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, №702-01-15, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. за първо гласуване. На заседанието присъстваха: господин Томислав Дончев – заместник – министър председател, и госпожа Мария Томова – ръководител на „Главен инспекторат“ на Министерския съвет. Мотивите на Законопроектa за изменение и допълнение на Закона за администрацията бяха представени от господин Томислав Дончев. Той посочи основните насоки на направените предложения в Законопроекта, които са подобряване на законовата уредба на инспекторатите и въвеждане принципа на усъвършенстване качеството на предоставяните административни услуги. Беше изтъкнато, че контролът върху дейността на администрацията е важен както за осигуряване на ефективната й работа, така и за превенция и противодействие на корупционни практики. Детайлно са дефинирани по широки функции на Главния инспекторат по отношение оценяване дейността на инспекторатите в посока подпомагане изпълнението на държавната антикорупционна политика. С въвеждането на засилен методически контрол от страна на ръководния орган се цели минимизиране на възможността за политическо и ведомствено влияние върху секторните структури. Със Законопроекта се предвижда изготвяне на стратегически и годишен план на Главния инспекторат и на ведомствените инспекторати с цел по-голяма прозрачност в тяхната дейност. второто направление на законодателните изменения се допълват основните принципи на дейността на администрацията, като се добавя принципът на непрекъснато усъвършенстване на нейното качество, дефинират се понятията „система за управление на качеството“ и „административен контрол“, като се цели повишаване на ефикасността на политиките и подобряване качеството на публичните услуги в съответствие с очакванията на гражданите и бизнеса. След представянето на Законопроекта председателят на комисията Борис Ячев постави въпрос относно възможността инспекторатите да извършват проверки на търговски дружества с държавно участие. Уточнено беше, че тези дружества няма да бъдат обект на контрол от страна на инспекторатите, а от страна на други проверяващи органи като Агенцията за След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика: със 7 гласа „за“; без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията,

Гласували 114 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 3. Предложението е прието

Уважаема госпожо Председател, предлагам процедура за допуск в пленарната зала на заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов.

Продължете, господин Тачев. На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22 август 2017 г.

Петя Караянева – представител на Върховния комисариат към ООН за бежанците. От името на вносителя Законопроектът беше представен от Красимир Ципов. В изложението си той отбеляза, че основна цел на Законопроекта е прецизиране на текстове и отстраняване на несъвършенства в отделни разпоредби Закона за МВР, както и изменения и допълнения в други закони, свързани с функционалната компетентност на Министерството на вътрешните работи. С Проекта се разширяват правомощията на полицейските органи на Главна дирекция „Гранична полиция“, които ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления, свързани с функционалната им компетентност на територията на цялата страна. Урежда се осигуряване на дългосрочно и устойчиво изискване за професионалната подготовка на разследващите полицаи. Допълва се нормата в действащия Закон за МВР в посока полицейските органи да могат да съпровождат лица, за които е издадена заповед за краткосрочно настаняване на основание Закона за чужденците в Република България, както и за лица, за които това е предвидено в закон. Създава се ясна регламентация за охраната на обекти от МВР, като се отстраняват противоречията в сега действащите норми. Разширяват се правомощията на лица, работещи по трудово правоотношение, които ще могат да осъществяват охрана на обекти, които не са предоставени за управление от МВР, както и да оказват съдействие при опазване на обществения ред. Промени са направени и в административнонаказателните на вътрешните работи и в Закона за защита при бедствия, с които е приведен размерът на глобите и имуществените санкции с тежестта на нарушението, подбудите за извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства съгласно Закона за административните нарушения и наказания. цел ефективност при предотвратяване на корупционните практики се прецизират текстове, свързани с проверката на декларираните факти, както и текстовете, въвеждащи времеви ограничения на проверките. За въвеждане в националното законодателство на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно документите за регистрация на превозни средства са направени допълнения и изменения в Закона за движение по пътищата. Уредени са понятията „прекратяване на регистрация”, „временно отнемане на регистрация” и „възстановяване на прекратена регистрация”. В Закона за защита при бедствия е регламентиран механизъм за сдружаване на доброволните формирования на национална ниво, както и условията, при които е задължително изграждане на локални системи за оповестяване, които да бъдат интегрирани с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

е спешно повикване от превозно средство на номер 112, направено автоматично за осъществяване на звукова връзка между пътниците в превозното средство и най-подходящия център за приемане на спешни повиквания. Закона за българските лични документи се удължава с една година законно определеният срок за електронна идентификация и електронно удостоверяване на автентичност, които да се залагат в българските лични документи. Предложените промени в Закона за движение по пътищата са с цел въвеждане на европейското законодателство за регистрация на превозни средства, както и промени в санкционните и други разпоредби, с които да се отстранят съществуващите несъвършенства при правоприлагането от компетентните органи.

В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Красимир Янков и Цветан Цветанов. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! „СТАНОВИЩЕ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22 август 2017 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20 септември 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет на 22 август 2017 г. На заседанието присъстваха: г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, и комисар Бойко Рановски – началник-отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“. Законопроектът бе представен от г-н Красимир Ципов. При представянето на Законопроекта вносителите изтъкнаха причините, които налагат промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, както Със Законопроекта се измененият и допълват и други закони от функционалната компетентност на Министерството на вътрешните работи. Предложените изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) се налагат поради необходимостта от въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства. Съгласно Директивата следва да се уредят понятията „временно отнемане на регистрация”, „прекратяване на регистрация” и „възстановяване на прекратена регистрация”. В резултат от анализа на правоприлагането по ЗДвП са отстранени несъвършенства в санкционните разпоредби на Закона.

което не дава яснота както на лицето, спрямо което са приложени, така и на правоприлагащия орган. Предложената промяна на разпоредбата на чл. 177, ал. 3 е аргументирана със зачестилите повреди по пътищата, които в голяма степен са предизвикани от страна на водачите на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и целú ограничаване на възможността за преминаване на такива МПС-та над определен тонаж по пътната мрежа.

а съгласно чл. 179, ал. 1, т. 5 от същия Закон за неспазване предписанието на пътните знаци, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението, се налага глоба в размер 150 лв. Тези санкции се прилагат към водачите на тежкотоварни МПС-та и не са достатъчно ефективни, поради което се предлага глобата да се завиши от 500 до 3000 лв. С изменението в чл. 180, ал. 1, т. 3 от ЗДвП се цели избягване на дублиране в законовата уредба. В същия Закон има два отделни текста, по които се налагат глоби за паркиране на спирките за обществен превоз на пътници: глоба в размер от 20 до 150 лв. – по чл. 180, ал. 1, т. 3, за паркиране на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, както и глоба в размер 50 лв. – по чл. 183, ал. 4, т. 8, за паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище. Посочените два текста, въпреки че се отнасят за едно и също по вид нарушение, въвеждат две различни по размер санкции и са изписани по два различни начина. Това води до прилагане на различна практика при налагане на наказанията. Предвижда се прецизиране на текстовете от Закона, свързани с налагане на санкцията при неспазването на правилата за изпреварване. Предлагат се и промени в разпоредбите, отнасящи се до административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право на управление на моторно превозно средство или отнемане на контролни точки. За тези нарушения на място може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Когато не е определен минимум на наказанието или то не е фиксирано на нарушителя, може да се наложи глоба с фиш в абсолютно минимален размер. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа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 Последният доклад е от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Ще го представи госпожа Грозданова. Заповядайте.

внесен от Министерски съвет на 22 август 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 септември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 702-01-13, внесен от Министерски съвет. Законопроектът беше представен от г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, г-н Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ към Министерство на вътрешните работи, и комисар Бойко Рановски – началник на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция “Национална полиция” към Министерство на вътрешните работи.

Предложените промени в Закона за движението по пътищата (ЗДвП) се стремят да хармонизират националното законодателство с изискванията на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. чрез уточняването на понятията „временно отнемане на регистрация, „прекратяване на регистрация” и „възстановяване на прекратена регистрация“. Вносителят посочва, че в резултат от анализа на правоприлагането по ЗДвП са отстранени несъвършенства в санкционни разпоредби на Закона и е предвидена промяна и в Закона за местните данъци и такси. Промените в санкционни и в други разпоредби на ЗДвП са насочени към отстраняване на съществуващи недостатъци при правоприлагането от страна на контролните органи по пътно движение. Важно е да се отбележи, че срокът за транспониране в българското законодателство на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства е бил юни 2017 г. Непредприемане на своевременни действия по транспонирането би довело до започване на наказателна процедура срещу Република България. III. Предвиждат се и промени в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), чрез които се въвеждат допълнителни мерки за обезпечаване на връщането на гражданите на трети страни в съответствие с Директива на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Промените се стремят да въведат стремят да въведат в ЗЧРБ изискванията на Директивата, отнасящи се до използването на задържане с цел извеждане. То следва да бъде ограничено и подчинено на принципа на пропорционалност относно предприеманата мярка и преследваните цели, а задържането е оправдано единствено с цел да се подготви връщането или да се извърши процесът на извеждането, както и когато прилагането на по-леки принудителни мерки не би било достатъчно. Не на последно място, се предвиждат промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер на 112. Въвежда се понятието „eCall” в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство. В проведената след представянето на мотивите дискусия взеха участие г-н Кристиан Вигенин, г-н Иван Иванов и г-н Петър Петров. Народните представители обсъдиха дали предложените промени в Закона за Министерството на вътрешните работи съдържат елементи, които не са пряко свързани с необходимостта от приемане на европейското законодателство. Беше отбелязано, че в Преходните и заключителни разпоредби се предвиждат промени в редица закони и трябва да се изясни какви причини са ги наложили.

продиктувани от нуждата за прецизиране на някои текстове, както и отстраняване на несъответствия по отношение на санкционните разпоредби, предвидени в действащия ЗДвП. Те не са свързани Те не са свързани с транспониране на изискванията на Директива 2014/46/ЕС. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 3 гласа „за” и 4 гласа „въздържал се” на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи,

има признаване за констатацията, която сме направили още при предишния мандат от управлението на Борисов за хаоса в системата. Това е поредното предложение за изменение и допълнение в Закона за МВР. Уважаеми колеги, колко още промени в Закона за МВР ще предложи управляващото мнозинство?! Припомням, че Законът дава основания за стабилност на системата. Министър Веселин Вучков имаше свое виждане и имаше предложения за промени в Закона.

Сега министър е Валентин Радев и вече за трети път променяме Закона за МВР. Задавам си въпроса: следващият министър на вътрешните работи в рамките на този мандат вероятно ще има друго виждане?

които да могат да изпълняват функционалните си задължения по извършване на оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления на територията на цялата страна – нещо, което ще създаде, първо, дублиране на дейности и в някаква степен хаос при разследване на престъпления, и второ, отново показва констатация, която сме правили от БСП, че взаимовръзките между отделните функционални звена са скъсани. Няма взаимодействие между отделните звена – те не се информират за предприеманите действия и не работят като хомогенна структура съобразно функциите, които имат. Това със сигурност дава възможност на отделните звена да работят и паралелно по един и същи случай. Доколко това ще е ефективно, сами си отговорете. В допълнението на чл. 15 от Закона за МВР се осигурява дългосрочно и устойчиво уреждане на професионалната подготовка на разследващите полицаи. Главният прокурор размаха пръст на разследващите полицаи, на МВР, че събираните доказателства не са годни. Това е един отдавнашен спор между прокуратура и МВР, още от времето, когато силно се крещеше: „ние ги хващаме – те ги пускат“. Веднага се реагира, защото е много тежко обвинението дали органите на МВР имат капацитета, имат компетентността да извършват разследване с годни доказателства, които да изпълнят в пълнота функциите на правораздавателната система. Първото звено като необходимост е именно разследването в МВР. Вторият въпрос: кой ще плаща? Колко ще струва това на бюджета на МВР? Или може би ще трябва всеки разследващ полицай да заплаща от джоба си тази подготовка, защото стана ясно, че пари в МВР няма? Мисля си, че е по-важна мотивацията на служителите в системата на МВР. Отново Ви обръщам внимание, че трябва да бъде удовлетворено тяхното искане за повишаване на възнагражденията, отношението към тях, техническите средства, за да могат и те използвайки своята компетентност, капацитета на службите, опитът, който са натрупали, да извършват качествено разследване. Няма да стане само с подготовка и преподготовка. В потвърждение на хаоса, който предстои, се урежда въпросът с охраната, която може да предоставя МВР срещу заплащане. Задавам си въпроса: след като има функции в МВР, които са част от това, национални стратегически обекти, които са от изключително значение за националната сигурност – трябва да бъдат охранявани от МВР, защо е необходимо да се урежда и въпросът със заплащане на МВР? Как се отразява то на бюджета и как ще бъде предложено при обсъждането на бюджета за следващата година? Какъв ще е точно бюджетът на МВР и как ще се разходват тези средства, още повече че става въпрос и за гарантиране на договори, и за пожарна безопасност. Предвижда се правна възможност за осъществяване на охрана, от органи на МВР, на обекти извън предоставените за управление на МВР по чл. 92.

и се отрича, че няма да има ново преструктуриране и регулиране на пазара на частната охранителна дейност. Като гузни, негонени бягате, дами и господа от управляващото мнозинство. Предупреждаваме, че с непостоянство в законодателството не може да очаквате служителите от системата на МВР да са спокойни и да работят съобразно нормативната база! Потвърждение на думите ми за хаоса в законодателството на управляващото мнозинство, с промените в Закона за МВР, в преходните и заключителните разпоредби се променят още девет закона, включително и Закона за движение по пътищата, който, ако си спомняте, миналата седмица гледахме в пленарна зала и приехме промени. Защо? Колко промени още в различни закони ще бъдат направени през преходните и заключителните разпоредби? Уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, дневният ред на Народното събрание според очакванията на нашите избиратели, според очакванията на хората трябва да бъде съобразен

Реплики към изказването на господин Янков? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Ахмедов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, предложеният Законопроект за изменение на Закона за МВР, видно от мотивите към него, цели прецизиране на текстовете и отстраняване на несъвършенствата в отделните разпоредби на Закона, както и изменение и допълнение на други девет закона, свързани с компетентността на Един от основните аргументи на вносителите е необходимото транспониране на Директива 2014/46 на Европейския съюз в българското законодателство, за да се избегне наказателна процедура срещу държавата ни. Според предложенията, които следва да бъдат подкрепени, са новосъздадените основания за издаване на подзаконови нормативни актове, които да уреждат водолазната дейност в МВР, както и въпросите, свързани с осигуряването на преводач-тълковник на лица, спрямо които се предприемат действия по обиск или други полицейски правомощия водещи до ограничаване или посегателство върху личната неприкосновеност на тези лица или тяхната собственост. Липсата на подзаконовите актове до настоящия момент, уреждащи тези дейности, е свързана с наличие на своеобразна празнота в правото. Пред нас обаче са и текстове на проекта, които будят сериозни опасения. По повод текста на чл. 91, с който се въвеждат изключения от правилото, че средства за явно наблюдение не могат да бъдат използвани за следене на вътрешността на жилищните сгради, смятам, че предложенията за промяна създават риск от незаконосъобразна намеса в личният живот на гражданите и възможно несъответствие с чл. 8 на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа. Докато не бъде приета ясна регламентация на правомощията и реда за използване на средства за явно наблюдение, не можем да подкрепим подобна възможност. Най-сериозно притеснение буди редакцията на чл. 92, с която полицията ще може да охранява обекти въз основа на сключени договори, включително със сигнално-охранителна и друга техника. Прочитът на тази норма остава впечатление, че в структурите на МВР отново се създава съществувалата до 2012 г. дирекция „Охранителна полиция“, чието основно правомощие беше защитата и охраната на стратегически основни и важни обекти. Това впечатление се засилва от предложената редакция, която предвижда по време на изпълнение на договор МВР да назначава нови служители за целта. Същото ще важи и за пожарната, която ще може да осъществява пожарогасителна и спасителна дейност след договор със заинтересованите лица. В сегашният си вид Законопроектът не би могъл да оптимизира и без това сложните процеси в МВР. „Сложни“, защото всички сме свидетели на продължаващото напрежение между служителите и министъра на вътрешните работи, и предложените изменения не съвпадат с очакванията на обществото и на служителите в системата. Ние, от ДПС, няма да подкрепим така предложените изменения. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ахмедов. Реплики към изказването на господин Ахмедов? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи,

Гласували 163 народни представители: за 98, против 48, въздържали се 17. Предложението е прието, а с това и първото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Процедура има госпожа Стоянова – заповядайте.

обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 754-01-41,

На редовно заседание, проведено на 14 септември 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 754-01-41, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 7 юли 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите господин Иван Еничаров – началник-отдел в дирекция „Правна”, и господин Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи”; от Министерство на труда и социалната политика госпожа Петя Малакова – началник-отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; и представители на неправителствени организации. От името на вносителите, Законопроектът беше представен от народния представител Джейхан Ибрямов. Със Законопроекта се предлага допълване на категориите лица, които се считат за политически и граждански реабилитирани, но не попадат в обхвата на чл. 2 от Закона. Това са хората, пострадали от огнестрелни наранявания при мирни протести срещу репресивни управленски политики на комунистическия режим. Тяхната реабилитация не е възможна въз основа на съществуващите в Закона основания, тъй като срещу тях не е била произнасяна наказателна присъда, не са били лишени от свобода или интернирани. Пострадалите не са имали възможност да получат защита по съдебен или друг ред. Според вносителите основната цел на Законопроекта е да бъде направено официално признание на факта на репресия от страна на комунистическия режим, извършена по политически или други идеологически причини. Представителите на Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика представиха становищата си по Законопроекта. Те заявиха, че в Законопроекта кръгът на лицата, които са посочени, е много общ и излиза извън предмета на Закона – реабилитация на репресирани лица конкретно заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания. В мотивите на Законопроекта се дават конкретни примери – пострадали при колективизацията на селското стопанство, смяната на имената, пострадали при упражняване на правото си на мирни протести, но от предложените разпоредби това не става ясно. Предложението за въвеждане на нова категория репресирани в чл. 1 – лицата, които са ранени с огнестрелно оръжие по време на групови протести и мирни демонстрации от органите на МВР, не е достатъчно мотивирано. Законопроекта не е дефинирано дали лицето, ранено от огнестрелно оръжие, следва да е претърпяло конкретна телесна повреда – лека, средна или тежка. Освен това не е изяснено как ще се прилага Законът в случай, че увреждането е причинено поради изключителна вина на пострадалия. По аналогичен начин, също толкова общо, е очертан и кръгът на лицата, които следва да имат право на еднократно обезщетение на основание разпоредбата на чл. 2 и на добавка към пенсията по чл. 9 от Закона. Предложението, съдържащо се в Заключителната разпоредба на законопроекта обезщетенията или добавката към пенсиите да се изплащат и на наследниците на пострадалите лица, е в противоречие с принципите на държавното обществено осигуряване и действащото законодателство. Законопроектът не е съобразен със Закона за публичните финанси, липсват финансови разчети за средствата, необходими за изпълнение на предлаганите нови разпоредби, а предварителната оценка на въздействието не отчита, че тези промени водят до необходимостта от допълнителни средства за изплащане на еднократни обезщетения и добавки към пенсиите на лицата от новата категория. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Красимир Велчев, Тодор Байчев, Васил Антонов, Хайри Садъков, Джейхан Ибрямов и Николай Тишев. Бяха изказани мнения в подкрепа на изразените становища по Законопроекта от представителите на министерствата. По-голямата част от членовете на комисията, заявиха че не подкрепят Законопроекта и че не е необходимо постоянно да се връщаме към миналото и стари практики, получили негативна оценка от обществото. След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 2 гласа „за”,13 гласа „против” и без „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 754-01-41, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 7 юли 2017 г.“ Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, госпожо Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 754-01-41, внесен от Мустафа Сали Карадайъ и група народни представители на 7 юли 2017 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 19 юли 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица с вносители Мустафа Карадайъ и група народни представители. заседанието участваха: господин Ивайло Иванов – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерство на труда и социалната политика. С този Законопроект вносителите предлагат към досегашния кръг от лица, попадащи в обсега на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица да се добави още една категория лица. Това са хората, пострадали от огнестрелни наранявания при мирни протести срещу репресивни управленски политики на комунистическия режим. Те са упражнявали свое основно право на мирен протест, в защита на свои законни права и интереси. Това право е било грубо погазено с използването на незаконна сила, като пострадалите не са имали никаква възможност да получат съдебна или друга защита. Те са претърпели значителни щети от морално и материално естество, а също и физически, и психически страдания. Това са български граждани, срещу които не е произнасяна наказателна присъда, не са били лишавани от свобода, не са били интернирани. Вносителите смятат, че действащият закон несправедливо е пропуснал тази малка група, която няма законовото основание да установи осъществената срещу тях политическа репресия и като следствие да им бъде предоставено обезщетение. В същото време вносителите са убедени, че тази категория лица отговаря напълно на философията на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. В комисията бяха получени становища от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите и Министерство на вътрешните работи. В становището на Министерство на труда и социалната политика се подчертава, че кръгът на лицата, посочен в Законопроекта е прекалено общо очертан. Освен това от Министерството считат, че се излиза извън предмета на действащия закон, а именно да бъдат реабилитирани лица, които са репресирани конкретно заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания. Също толкова общо е очертан кръгът на лицата, които следва да имат право на еднократно обезщетение и на добавки към пенсията. становището също се препоръчва да се вземе предвид становището на Министерство на финансите, заради липсващата в Законопроекта финансова обосновка. В становището на Министерство на финансите се изразява опасение, че въвеждането на нова категория репресирани лица, ранените от органите на МВР във връзка с провеждането на мирни протести и демонстрации не е достатъчно мотивирано. От друга страна, според Министерството, самото доказване на претърпяната репресия е доста трудно, както по отношение на документирането, така и с оглед изследването на фактите и обстоятелствата, свързани това доколко увреденото лице в резултат на огнестрелното оръжие от органите на МВР не е допринесло за съпричиняване на увреждането. Тази неяснота ще доведе до проблеми в правоприлагането към тази допълнителна категория лица. Освен това се обръща внимание на заключителната разпоредба, в която е предвидено, че обезщетението или добавката към пенсията се дължи не само на пострадалите лица, но и на техните наследници. Министерство на финансите счита, че досега чрез действащия Закон не е провеждана политика по обезщетяване на наследниците и предоставянето на субективно право на наследниците да получат добавка към пенсията, ако предложението бъде подкрепено, ще бъде в противоречие на досега действащите законови принципи. Поради изложените съображения и с оглед на текущото икономическо състояние и бюджетни ограничения Министерство на финансите на настоящия етап не може да подкрепи Законопроекта. Представителите на Министерство на вътрешните работи изказаха съображения, сходни с тези на другите министерства. Освен тях, те също намират, че обстоятелствата, при които е извършена репресията, са трудно доказуеми. От мотивите на Законопроекта не става ясен начинът, по който лицата ще доказват как е получено нараняването, в какво време е получено, дали то е причинено от органите на Министерство на вътрешните работи и така тази посока се изразява притеснение доколко новата норма ще може да се прилага на практика, тъй като във всички останали категории лица в чл. 1 от Закона, тези факти са известни, лесно проверими и доказуеми. Изказвания по Законопроекта направиха народните представители Павел Шопов и Хасан Адемов. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 3 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица с вносители Мустафа Карадайъ и група народни представители.“

Госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Мотиви към Законопроекта за изменение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица цели допълване на категориите лица, които се считат политически и граждански реабилитирани, съгласно чл. 1, т. 7, но не попадат в обхвата на чл. 2 от самия Закон. Категорията лица, която по силата на Законопроекта ще бъде добавена, са хора, пострадали от огнестрелни наранявания при мирни протести срещу репресивни управленски политики на комунистическия режим. Действащият към настоящия момент Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица не включва тази категория лица изрично. Тяхната реабилитация не е възможна въз основа на съществуващите в Закона към настоящия момент основания, тъй като срещу тях не е имало нито произнесена наказателна присъда, нито са били лишавани от свобода или интернирани. Поради това към настоящия момент законодателството не дава възможност осъществената срещу тях политическа репресия да бъде установена и да им бъде предоставено обезщетение. В същото време няма никакво съмнение, че тази категория лица отговаря на общия смисъл и целите на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Основната цел на този Закон е да бъде направено официално признание на факта на репресия от страна на комунистическия режим, извършена по политически или други идеологически съображения. Тази репресия е несъвместима с ценностите и принципите на свободното демократично общество. Категорията пострадали, чието включване се предлага, са упражнявали основното си право на мирен протест в защита на своите в защита на своите законни права и интереси. Това право е било грубо погазено от комунистическата държава с използването на незаконна сила, като пострадалите не са имали никаква възможност да получат защита по съдебен или какъвто и да било друг ред. Конкретни факти за такива инциденти могат да се посочат от далечната 1947 година – против колективизацията на селското стопанство, от далечните 1972, 1974 и 1985 година – против принудителната смяна на личните имена. Това са несъвместими с демокрацията примери за грубо и тежко погазване на основни права на човека. При много такива инциденти е документиран фактът на разпръскване с огнестрелно оръжие от страна на силите на МВР на мирни митинги, при което са простреляни протестиращи. Като показателен пример може да се вземе случаят от 13 март 1972 1972 година в село Барутин, Смолянска област. При разпръскване на събралите се на протест срещу смяната на имена жители на селото, служителите на реда използват оръжие и раняват хора. Предложената формулировка на Законопроекта не е ограничена единствено до тези инциденти, доколкото има примери за подобно разпръскване на митинги със сила и от 50-те години. Пострадалите при тях също биха могли да потърсят реабилитация по силата на този Закон. Помирението по отношение на неотдавнашното ни минало е ключов елемент за интегритета на нацията, но тази цел не може да бъде постигната чрез мълчание и забравяне, а чрез споделяне, дискусии и най-вече – чрез политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Примерите, които бяха дадени преди малко в мотивите към Законопроекта, за места, където било „използвано огнестрелно оръжие“, не са тези, които водят вносителите. Ще споделя с Вас това, което знам за интимната мисъл откъде тръгва това намерение на ДПС. Годината е 1972 – Корница.

Така беше – ние го помним. Съответно тогавашната власт взема мерки, обкръжава селото, има стрелба. Някъде преди около две години бившият на ДПС, който беше от ДПС, съвсем правилно и основателно отправен в политическата история на България, бил там. Една жена му казала: „Бях ранена в ръката.“

Всички ще кажете – нерде Стамбул, нерде Ямбол, нерде Корница, нерде някакви събития, случващи се тук, там, по колективизацията, след 9 септември, по-късно или по-рано. Цялата тази бъркотия всъщност ражда великата законодателна идея – да бъде внесен по този начин Законопроектът. Всички средства за рекет на българското общество се изчерпаха! То не бяха разни декларации в това Народно събрание за геноцид, за репресия, за така наречения „възродителен процес“ и още, и още законопроекти, в които бяха вкарани безброй активни борци с вечни права, получаващи пенсии, измислени мъченици на свободите и правата на човека! на човека! Върху цялата тази концепция се основава цялото това ДПС, което върлува вече толкова години върху снагата на майка България. от ОП.) Откъде да си намерят други поводи и други причини, за да напомнят за себе си? И отново, и отново да се мери температурата на българския народ, да се преценява търпимостта на българското общество – докъде, какво могат да си позволят. Прави се и тази проба – да се види как ще реагираме. Да се види докъде могат да стигнат, докъде им се полага и доколко могат. Можете ли да си представите какво безумие – чисто юридическо е то, за доказателствата за подобни инциденти, случки, увреждания на лица?! И още повече, представете си, активни борци, но не само те правоимащи, ами и техните наследници! Само дето не се казва техните наследници до кое коляно, до кое поколение ще могат да имат права и да получават обезщетения – да им се плаща. Практически тази тази фигура, която се визира и която ще претендира права, е без значение – тук се говореше как ще се отрази върху бюджета. Такива едва ли ще се намерят или ще стане практически възможно всичко това. Въпросът е в политическия акт! А политическият акт отново е в този състав на Народното събрание – през 2017 г. отново на нас, българите, да ни се натресе чувство за вина, да ни накарат да си посипваме главите с пепел и да се оправдаваме какво се е случило 1972 г.,

че воюва на политическата сцена, че „защитава“ правата, че напомня за себе си и че успява да се вмести, да изнуди, да изрекетира българското общество! Затова, колеги от всички български партии,

Основният проблем за нас, българите, 140 години след Освобождението на България е все още да преодоляваме последиците от турското робство! Ние 140 години не сме ги преодолели напълно! И ето, виждате рецидивите! Това е много голяма тема! Ние от „Атака“ ще очертаем кои последици от турското робство не сме преодолели. Една от последиците е, че в България има чужда, турска пета колона в лицето на ДПС! Това е тежка последица! Вие всички си давате сметка какви са измеренията на присъствието тук

но все пак са си дали сметка какво означава ДПС в българския политически живот, каква е ролята му! Че това е една от последиците от петвековното турско робство. Затова, колеги от българските партии, не се колебайте, не гласувайте с безличното „въздържали се“ по този въпрос! Хайде да им дадем отпор

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Искам да взема отношение по предложения от нашата парламентарна група Законопроект и в частност по оценката за въздействието, която са дали Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и Социалното министерство. Разбира се, че няма да вляза в ксенофобския тон на преждеговорившия, също така няма да се запеня и да ми треперят брадата и ръцете, когато говоря за страданията на хора, защото репресиите на тоталитарния режим засягаха не само българските турци – засягаха целия български народ и всички етноси. Преждеговорившия съм го виждал в предишно качество да говори със същия патос срещу този комунистически режим, който е репресирал и етнически българи,

Във всички случаи, ако мерим с еднаква мярка, трябва да се отнасяме по еднакъв начин към репресиите на тоталитарния режим, независимо към кого са извършени. кого са извършени. Ако прочетем много внимателно, ние ще видим, че става въпрос за репресиите на тоталитарния режим, които са извършени по определен начин към определени групи хора. Не знам защо беше нужен този патос и тази омраза, когато става въпрос да отдадем справедливост на група хора, които са претърпели и морални, и физически щети, някои от тях ги носят и до ден-днешен. тази причина смятам, че трябва да се отнесем – обръщам се към колегите от другите парламентарни групи с християнско милосърдие към пострадалите от тоталитарния режим, и не само от него. Защото, почитаеми колега Шопов, знам, че Вие сте истински християнин нашата религия ни учи да не правим на другите това, което не искаме да ни правят на нас. Само Ви напомням това – мога да Ви напомня и други неща от нашата вяра. Много силно впечатление ми направиха мотивите на Министерството на финансите и на Министерството на труда и социалната политика.

„Според Министерството самото доказване на претърпяната репресия е доста трудно както по отношение на документирането, така и с оглед изнасянето на фактите и обстоятелствата, свързани с – доколко увреденото лице в резултат на огнестрелно оръжие от органите на МВР не е допринесло за съпричиняване на увреждането“? Колеги, това е страхотен цинизъм. Представяте ли си: лицето е допринесло някой да стреля срещу него?! Ние знаем какъв беше режимът тогава спрямо определени групи хора, не само етнически групи – спрямо много български граждани, настроени срещу този режим. Тук не се визира конкретен случай. Има описани действия, извършени от властите спрямо други лица. Ако бяхте прочели внимателно Законопроекта, щяхте да видите, че там могат да попаднат и протестиращи срещу режима – 1989 г., да кажем, в градинката на „Кристал“. Защо не го прочетохте и не видяхте, че и това го има? Или не искате да мислите по този начин?

че „Поради изложените съображения и с оглед на текущото икономическо състояние и бюджетни ограничения Министерството на финансите на настоящия етап не може да подкрепи Законопроекта“. Представяте ли си? Става въпрос за шепа хора. Поради икономическото състояние на страната ние не можем да си го позволим и поради бюджетните ограничения! Ако наистина бях злонамерен тук, щях да Ви покажа какви са точно бюджетните ограничения към този момент или към последните осем години, какви точно бюджетни ограничения има, за какви харчове става въпрос и по какви линии! Но не съм настроен злонамерено, просто искам да обърна внимание на Министерството на финансите, че когато се пишат такива становища,

Колеги, коя репресия ще бъде трудно доказана? Тази репресия е доказана от историята – хората са живи, половината от тях, срещу които е употребена, са сакати!

Законопроектът, който разглеждаме в момента, е останал непълен в тази си част, която част, която касае днешния Законопроект. Това е може би последната група, която не е попаднала в този Законопроект. Тук най-важната част и основното е да погледнем от моралната страна на този въпрос. Да се абстрахираме и изолираме от финансовите становища, които са дадени на Финансовото министерство и от другите, защото основното е точно това. Трябва да си дадем сметка, че тези хора, в онзи момент, са отстоявали права, които са в основата на демокрацията днес, във времената, в които ние живеем. Те са водили не собствена, лична битка, а са водили битка много рано във времето назад, преди демокрацията, точно по основните акценти на демокрацията. И трябва и може би това е най-важното днес – да успеем да се изолираме от тези крайни изказвания. Да се абстрахираме от възгледите си, чисто политически и да погледнем на въпроса точно от тази морална гледна точка, в този морален аспект, за да вземем правилното решение. Тези крайности са били причина и тогава тези хора да бъдат наранявани. Да преживеят остатъка от живота си с тези белези, които са оставени тогава, и това нещо е докарало точно до този проблем. Ако и днес се отдадем точно на тази част, мисля, че ще сгрешим. Затова

Не виждам. За изказване? Господин Ибрямов, заповядайте. Госпожо Председател, колеги! Взимам отношение по Законопроекта в качеството си на български гражданин, роден, израснал в майка България, и преживял не „така наречения“ възродителен процес, а преживял възродителния процес в нашата страна. Няма да навлизам в интимни отношения, а ще говоря предимно за човешките права, защото Законът касае именно това. Колеги, правата не са някакъв вид характеристика, които ние притежаваме по естествен начин, а е отношение, чиято основа е във взаимното признание. Правата трябва да са равни партньори пред закона, уважаеми колеги! За хората и техните близки този акт на насилие, който са преживяли, е травматично събитие, което нанася рана на всекидневния ход на историята, бих казал, дори на жизнената история на тези потърпевши. Едно травматично събитие не е белязано като такова само от спомена за това, което се е случило. То отваря дълбока рана, която оставя, поради нашия ужас не пред самото бъдеще, а и не само пред миналото. Трябва повече от всякога да се защитават човешките права. Нужни са човешки права, уважаеми колеги. Ние се нуждаем от тях, а и те от нас, защото винаги има дефицит, липса, недостиг, недостатъчност. Човешките права никога не са достатъчни. Справедливостта никога не свършва с един закон. За мен проблемът е в нашето критично отношение към историята, която не бива да се загубва. Самата загуба води и отваря пътя към политическото варварство. Самото политическо варварство е доказателство, бих казал, за провала на човешкото просвещение, а това от своя страна води до интелектуална загуба. Ето това вече е много опасно. А самото човешко просвещение, уважаеми колеги, е доказателство за утвърждаване на демокрацията в една страна. Затова, както и моят колега

Господин Петров, за реплика ли? Изказване. Благодаря, госпожо Водеща и Председателстваща.

Искам обаче да кажа, че не бива да се забравят, когато си говорим за права и за пострадали – всяка година ние ходим на Паметника на убитите от терористи в гара Буново. Аз съм представител от Сливен. От Сливен имаме тежко ранена жена във влака, във вагона за майки с деца. не бива да забравяме и да допускаме от трибуната една извънсистемна партия, каквато е ДПС,

Така че когато говорим за репресираните, непременно когато говорим за права, трябва да говорим за това, че тази партия ДПС

реплики? Заповядайте, за дуплика, господин Ибрямов. Госпожо Председател, колеги. Затова говорих за интелектуалния провал за просвещението. Ако колегата беше вникнал в същността на Законопроекта и неговите обединени – ОП, щяха да разберат, че става дума за всички български граждани, пострадали при

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Слушах внимателно моите колеги, които се изказаха преди това, и не мислех да взимам отношение, но няколко пъти се спомена за правата на човека. Искам моите колеги от ГЕРБ да разберат защо позицията на ГЕРБ е да не се приема този Закон. Първо, и в Комисията го казах: тези хора, да, те са търсили своите права и главно са протестирали против практиките на тоталитарния режим. Сега забелязвам, че толкова години след тоталитаризма се опитваме да върнем техни практики. Да ги върнем точно на гърба на хората, които са протестирали срещу тези практики. Какво имам предвид? Обществото не е забравило активните борци, техните деца, привилегиите и пенсиите, които получаваха. Сега ние какво? Връщаме тези практики точно чрез хората, които са протестирали срещу тези практики. Не мисля, че това е редно и морално. Да, една шепа хора казват, колегите тук. Добре колеги, всички знаем, че партия ДПС е създадена именно и благодарение на тези протести и на тези хора, които са страдали.

Друго – добре, ние говорим тук едва ли не пак насъсквате и втвърдявате електората си. Още е далеч от избори. Вие се надявате скоро да има, но много ще има да чакате, но пък и хората не са забравили целувките на „Орлов мост“. Нали се целуваха Вашите лидери и си опростиха всичко, а сега българският народ да плаща затова, че нещо има недоизказано между Вас. Аз не съм съгласен. Какво значи „нарушени човешките права“, за което станах да говоря? Човешките права и може би е редно хората да получават нещо върху пенсиите си, ако са нарушени човешките права в смисъл, че не им е давана възможност да работят, не им е дадена възможност да упражняват своите професии или, за да разбере и електоратът Ви, примерно хора с висше образование са ги пращали да копаят, както едно време са пращани в Белене и по лагерите. Такива хора не е имало – Вие говорите за други. Излязъл на протест, станала злополука, не знам

аз не давам оценка. Казвам, че винаги се е получавало така, когато се дадат права на една група хора, след това се появяват други негативи, както и пенсиите за трудоспособност.

не смятам, че трябва да получават като, казвате, „сакати хора“. (Шум и реплики.) Виждам възмущението, обаче аз също толкова се възмущавам, когато чета в текста и „техните наследници“.

Вие сте прочели Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Надявах се искрено да сте го направили, защото този Закон е приет през 1991 г. В неговото създаване са участвали видни български демократи като братя Неврокопски, за които не съм чувал да са от Движението за права и свободи. Законът се отнася за периода 9 септември 1944 г. – 10 ноември 1989 г. Вие да твърдите, че този Закон се отнася единствено и само за хората от Движението за права и свободи, е абсолютен цинизъм. Преди 1989 г. не е имало Движение за права и свободи – имало е нелегална организация. За какви членове на Движението за права и свободи говорим преди 1989 г.? Кой Ви е казал, че този Закон се отнася единствено и само за хората от Движението за права и свободи? Той се отнася за абсолютно всички български граждани, които са пострадали от репресивния режим. Ако не правим тази разлика, това означава, че говорим за неща, които или не познаваме, или искаме да манипулираме. Ние твърдим, че този Закон се отнася за всички български граждани, които са пострадали от репресивния режим. Моля Ви да правите тази разлика. Благодаря, д-р Адемов. Други реплики? Заповядайте, господин Ебатин. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Велчев! От Вашите аргументи да разбирам, че ДПС да се грижи за това, което една държава е причинила на една общност. От Вашите аргументи какво да разбирам че всъщност проблемът на общността е извън държавата!? Тоест Вие изключвате правото на тази общност да възстанови справедливостта си по отношение на себе си от страна на държавата? Тоест Вие изключвате тази общност от държавата? Аз това не го приемам! Колеги, това, което Ви моля, като апел: отнасяйте се сериозно към подобен тип въпроси! Тези въпроси не засягат само и изключително Движението за права и свободи. Тези въпроси засягат цялата държавност! Този въпрос засяга и националната сигурност! Защото, когато се прави подобен тип политика в Народното събрание, по подобен начин, Вие поставяте в риск определена част от обществото да се почувства изключена от грижите на държавата. Това правите в момента! Не, не заплашвам. Това е истината! Какво следва от всичко това? Следва реално нещо друго. Има други опасности, колеги, които Вие наистина не осъзнавате! ДПС е част от националната сигурност на страната. Опитваме се да Ви го покажем, да Ви го докажем и да го разберете. Вие подценявате тази опция, подценявате ДПС, подценявате общността, за която ние полагаме усилия да се почувства като част, наистина като същинска част от нацията! А Вие ни изключвате.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По повод това, че Законът е от 1991 г. – чудесно! Чудесно! години! Вие няколко пъти бяхте на власт. Дори само преди четири години бяхте също на власт, заедно с партията, за която казвате, че е била държавата, защото пък следващият колега каза, че е една държава, причинила толкова беди на част от населението. Аз не смятам, че държавата го е причинила, и съм против да се твърди това нещо – че България е причинила именно тези

на тези хора и на тези събития е основана след това ДПС, а не че ДПС е основана преди 1990 г. Ние знаем как се основа ДПС. Много добре помним!

за да Ви забележат всички тези хора, които чакат от Вас да направите нещо за тях? Само че те надали чакат да получат някакви малки увеличения на пенсиите си. Те чакаха и Вие да сте участници в икономическия възход на тази държава, и народът да не е беден. (Шум и реплики.) А не като дойде някой след Вас, след Вашето управление, да се чуди как да оправя държавата и откъде да пълни бюджета.